Преминаваме към следващата точка от нашата работна програма:

Преди това, декларация от името на парламентарна група. Заповядайте. Не сме си го планирали от миналата седмица. Слушайте за какво става въпрос, уважаеми управляващи! Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Българското земеделие години наред осигурява не само хлебния баланс на страната, но и значителни приходи в републиканския бюджет от износ. Само за реколта 2008 2009 г. са изтъргувани 1 млн. 400 хил. хил. т, с което се поддържа положителното търговско салдо в аграрния сектор. Днес, когато се прибира хлябът на българина, ние изразяваме нашата тревога, че зърнопроизводството и цялото българско земеделие е в извънредно тежка ситуация. Безспорно метеорологичните условия тази година са изключително неблагоприятни. На голяма част от площите в страната са паднали валежи, само за месец надвишаващи половината годишна норма. Това, разбира се, не позволява на земеделските производители в агротехническия срок да приберат реколтата, и още по-лошо – влошава се качеството на есенниците. Ние приемаме тези обективни обстоятелства. Парламентарната група на Коалиция за България е изключително обезпокоена, че: Първо, Министерството на земеделието и храните няма никаква готовност да реагира в подкрепа на производителите на земеделска продукция, гарантиращи зърнения баланс на страната. Второ, по области не са създадени кризисни щабове за оценка на щетите от проливните валежи, за да могат земеделските производители да бъдат компенсирани. В най-добрия случай те вече са загубили по 100 кг от декар, което неминуемо ще се отрази на финансовото им състояние. Трето, по данни на Министерството на земеделието и храните към 22 юли 2010 г. са прибрани едва 27% от площите с пшеница, което представлява около 1 млн. т продукция, а е известно, че досега всяка година към края на юли прибраните площи от пшеницата са около 75%, а на ечемика – около 100. продукцията от семепроизводството като цяло е застрашена от бракуване. В голяма част от семенните участъци е налице покълване на семената на клас, което понижава силно посевните качества на семената. В същото време Изпълнителната агенция по семепроизводство и апробация на семената не предприема никакви мерки. Не се осъзнава безпрецедентната и опасна ситуация от това, че няма да сме в състояние да обезпечим нужните количества за сеитбата на есенниците. Пето, средствата по Мярка 121 от Програма за развитие на селските райони за закупуване на земеделска техника бяха изчерпани. Обещанието на земеделския министър, че ще депозира искане до Европейската комисия за прехвърляне на допълнителни средства по Мярка 121 за земеделска техника, не е изпълнено до момента. По този начин страната ни и земеделските производители ще загубят около 100 млн. лв. за закупуване на такава техника, а е факт, че прибирането на реколтата става с качествена, нова земеделска техника. Уважаеми дами и господа, ГЕРБ обеща земеделието да бъде приоритетен отрасъл. Свидетели сме как сегашното управление, въпреки декларираните намерения до момента няма политика в отрасъл „Земеделие”, не изпълнява поетите ангажименти и не предлага мерки за преодоляване на проблемите и трудностите. Парламентарната група на Коалиция за България при актуализацията на Бюджет 2010 предложи средствата по националните доплащания към единните плащания на площ да бъдат платени до края на 2010 г.

провеждала и отстоявала винаги последователна политика за развитие на българското земеделие като част от поминъка на хиляди български граждани. Затова в тази кризисна за българското земеделие и в страната ситуация изразяваме своята тревога и загриженост и настояваме за спешни мерки от страна на правителството на ГЕРБ за решаване на проблемите, свързани с прибирането на реколтата и обезпечаване на следващата. Настояваме още в началото на следващата седмица министърът на земеделието и храните да докладва пред народните представители за актуалните проблеми и трудности в земеделието и какви мерки смята да предприеме правителството за решаването им. И още, настояваме министърът на земеделието и храните да проведе среща с асоциациите на земеделските производители и членовете на Комисията по земеделието и горите, за да бъдат предприети спешни действия и дългосрочни мерки за спасяването и развитието на отрасъла. Уважаеми народни представители, Парламентарната група на Коалиция за България заявява, че ще използва всички парламентарни форми, за да бъде осигурен хлебният баланс на страната, а с това приходи в бюджета на Република Преди да преминем към доклада за второ гласуване, уведомявам народните представители, че гости на Народното събрание днес са младежи от Търговище. Да ги приветстваме в пленарната зала. Господин Ципов, имате думата. Веселин Вучков - заместник-министър на вътрешните работи, Божидар Василев – началник-отдел КОС в Главна дирекция „Охранителна полиция”, Красимир Георгиев – полицейски инспектор

„Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия”. Направено е предложение от народния представител Христо Бисеров – в заглавието на закона терминът „взривни вещества” да се замени с термина „експлозиви”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ

чл. 1 има направено предложение от Христо Бисеров. Комисията подкрепя предложението по т. 2, подкрепя по принцип предложението по т. 4 и не го подкрепя по т. 1 и 3. предложение на народните представители Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 1: „Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за: 1. производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия; 2. търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия; 3. придобиване, съхранение и употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия и за придобиване, съхранение, носене и употреба на оръжия и боеприпаси за тях; тях; 4. транспортиране на взривни вещества, пиротехнически изделия и огнестрелни оръжия и боеприпаси както на територията на Република България, така и от и до територията на други държави членки; внос, износ и транзитен превоз през територията на Република България на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси; 6. извършване на ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси; 7. бракуване и унищожаване на взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси; 8. утилизация на оръжия и боеприпаси; 9. осъществяване на контрол върху дейностите с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия. (2) Разпоредбите на този закон се прилагат и за основните компоненти, както и за частите на огнестрелните оръжия.”

Предложение на Антоний Йорданов. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 4. Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението, което е отразено на систематичното му място в чл. 4. Предложение на Венцислав Лаков, Любомир Владимиров и Огнян Стоичков. Комисията подкрепя по принцип предложението, Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 2: „Чл. 2. (1) Този закон не се прилага за дейностите по чл. 1, ал. 1 с взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси, осъществявани в и от:

Осъществяването на дейностите по ал. 1 се извършва при условия и по ред, определени с актове на Министерския съвет. (3) Не се изискват разрешения за дейностите по чл. 1, ал. 1, с оръжия и боеприпаси културни ценности от: 1. музеи и културни институти по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата; 2. колекционери по смисъла на Закона за културното наследство. (4) Огнестрелните оръжия и боеприпаси за тях по ал. 3 се обезопасяват от нежелателен достъп и от сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3 и се съхраняват с въоръжена охрана или сигнално-охранителна техника (СОТ).” Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 2 в редакцията по доклада на комисията.

чл. 3 има предложение на народните представители Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 3: чл. 3: “Чл. 3. (1) Взривни вещества по смисъла на този закон са химични вещества или смеси, които преминават при определени условия в процес на бързо саморазпространяващо се химично химично превръщане с отделяне на голямо количество топлина и с високо налягане на газообразни продукти с разрушително или метателно действие. (2) Взривни вещества са и изделията, с помощта на които се осъществява процесът на химичните вещества или смесите по ал. 1”

направено предложение от Николай Петков и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията. Предложение от народния представител Антоний Йорданов. Госпожо председател, в писмена форма господин Йорданов е оттеглил неподкрепените от комисията предложения с входящ номер до Вас 054-00-1132 от 23 юли

„Чл. 4. (1) Оръжия по смисъла на този закон са огнестрелни и неогнестрелни оръжия. (2) Огнестрелно оръжие е преносимо цевно оръжие, което произвежда, проектирано е да произведе или може да бъде видоизменено, така че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, освен в случаите, когато е: когато е: 1. направено трайно негодно за употреба чрез деактивиране, при което всички основни части на огнестрелното оръжие са в състояние на постоянна нефункционалност и не е възможно да бъдат отстранени, подменени или или модифицирани по начин, който би позволил огнестрелното оръжие да бъде въведено отново в употреба; 2. проектирано за подаване на тревога, за сигнализация, за спасяване, за умъртвяване на животни, за риболов с харпун или е предназначено за промишлени или технически цели и може да се използва единствено за тази цел; 3. оръжие или копие на оръжие, което не е включено в категориите по чл. 5, произведено или чийто модел е разработен преди 1 януари 1900 г. (3) Всеки предмет с външен вид на огнестрелно оръжие, който има конструкция и е изработен от материал, позволяващ този предмет да бъде така видоизменен, че да произведе изстрел с куршум или снаряд чрез действието на взривно вещество, се счита за огнестрелно оръжие.

защото текстовете в закона трябва да имат смисъл, трябва да бъдат приложими. Безсмислено е да има безсмислени текстове. Той казва, че всеки предмет, който има външен вид на оръжие и може да бъде превърнат в оръжие, е оръжие. Режимът на оръжията предполага регистрация, предполага специално техническо наблюдение както на оръжието, така и на притежателя на оръжието. Няма орган и няма процедура, по която някакъв предмет, който външно прилича на оръжие, да бъде класифициран като възможно оръжие. Защото да притежаваш такъв предмет означава, че трябва да отидеш да го регистрираш. А за да отидеш да го регистрираш, това означава, че трябва да има някаква институция, която да каже, че този предмет потенциално може да бъде превърнат в оръжие. И се получава един затворен кръг, че ако някой притежава нещо, което не е оръжие и няма орган, който да каже, че това е възможно да стане оръжие, му се вменява задължение да отиде да регистрира нещо, за което няма документ, че е оръжие. Този текст е толкова безсмислен, че

Заповядайте, господин Коцев. и с оглед на това се въвежда тази дефиниция, която приравнява тези предмети на огнестрелно оръжие. Другото, което искам да кажа, е, че това е свързано и с възможността да бъде прилагана административнонаказателна отговорност, включително и наказателна отговорност спрямо лица, използващи такива предмети. Реплики? Господин Бисеров. председател. Господин Ципов, моята реплика е следната. Това, че дадена вещ може да бъде приравнена на оръжие не означава, че автоматично трябва да възникнат задължения за притежателя на тая вещ, защото той няма как да има съзнанието, че притежава нещо, което му създава задължение. В края на изказването си Вие сам казахте, че възниква административнонаказателна отговорност. Така че текстът дори и да съществува, трябва да бъде редактиран по такъв начин, че да е ясно, че това не създава задължения, още по-малко пък отговорности.

Народните представители Димо Гяуров и Христо Бисеров правят по същество едно предложение за отхвърляне на ал. 3 в чл. 4, което беше заявено

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Христо Бисеров за промяна в чл. 4, ал. 2 и ал. 5 – в двата варианта, което не се подкрепя от комисията.

чл. 5 има предложение от народния представител Димо Гяуров. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на Христо Бисеров. Комисията не подкрепя предложението. Има предложение на народните представители Георги Икономов и Митко Захов. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 5: „Чл. 5. (1) Забранява се придобиването, съхранението, носенето и употребата на огнестрелни оръжия и боеприпаси от категория А: А: 1. бойни ракети с експлозивен ефект и устройства за изстрелването им; 2. автоматични огнестрелни оръжия; 3. огнестрелни оръжия, прикрити под формата на друг предмет; 4. боеприпаси с бронебойно, експлозивно или запалително действие, както и куршуми и снаряди за тях; 5. боеприпаси за пистолети и револвери с експанзивно действие, както и куршуми и снаряди с такова действие, с изключение на тези, предназначени за огнестрелни оръжия за ловни или спортни цели. (2) Дейностите по чл. 1, ал. 1, т. 8 със следните видове огнестрелни оръжия от категории B, C и D могат да се осъществяват след получаване на разрешение по реда на този закон: 1. категория В: а) късоцевни полуавтоматични или многозарядни огнестрелни оръжия; б) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с централно действие на ударника; в) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника с обща дължина под 28 г) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, пълнителят и патронникът на които могат да съдържат повече от три патрона едновременно; д) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, пълнителят и патронникът на които могат да съдържат повече от три патрона патрона едновременно, зареждащото устройство на които не може да се изважда или за които не може да се гарантира, че не могат да бъдат преработени с помощта на обикновен инструментариум в оръжия, пълнителят и патронникът на които могат да събират повече от три патрона едновременно; е) дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия и полуавтоматични огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина под 60 ж) полуавтоматични огнестрелни оръжия за граждански цели, които имат вид на автоматично огнестрелно оръжие; 2. категория С: а) дългоцевни многозарядни огнестрелни оръжия, различни от тези по т. 1, буква „е”; б) дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с нарезна цев; цев; в) дългоцевни полуавтоматични огнестрелни оръжия, различни от тези по т. 1, букви „г” - „ж”; г) късоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с периферно действие на ударника и с обща дължина, не по-малка от 28 3. категория D - дългоцевни еднозарядни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев. (3) Министерството на вътрешните работи уведомява Европейската комисия и компетентните органи на другите държави-членки на Европейския съюз или държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, за обстоятелствата по ал. 2, съответно получава и разполага с аналогична информация за тези държави.”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

за промени в чл. 5, ал. 2, поради което няма да бъде подложено на гласуване. Подлагам на гласуване предложението на комисията за съдържанието на чл. 5. Гласували 75 народни

14 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. чл. 6: “Чл. 6. (1) Огнестрелните оръжия в зависимост от предназначението и техническите си характеристики биват за служебни или за граждански цели. (2) За служебни цели - охрана на собствеността, за самоотбрана, както и за други разрешени дейности, могат да се придобиват и съхраняват късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 100 броя боеприпаси за всеки калибър и модел огнестрелно оръжие,

като реквизит за театрални, филмови и други постановки, могат да се придобиват и съхраняват: 1. огнестрелни оръжия за самоотбрана - късоцевни огнестрелни оръжия - пистолети и револвери с дължина на цевта до 30 сантиметра и до 50 броя боеприпаси за всяко огнестрелно оръжие; 2. огнестрелни оръжия за лов – дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев, която е с дължина над 51 сантиметра, и до 300 броя боеприпаси за всяко оръжие, и дългоцевни огнестрелни оръжия с нарезна цев и до 100 броя боеприпаси за всяко оръжие; 3. огнестрелни оръжия за спортни дейности – всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, необходими за осъществяване на съответната спортна дейност; дейност; 4. огнестрелни оръжия за културни цели, използвани за филмови и телевизионни продукции, театрални спектакли и други културни прояви – всички видове късоцевни и дългоцевни огнестрелни оръжия и автоматични огнестрелни оръжия, обезопасени от нежелателен достъп и сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3, и халосни боеприпаси за тях; 5. огнестрелни оръжия за колекциониране – всички видове огнестрелни оръжия, които не са идентифицирани като културна ценност по смисъла на Закона за културното наследство и които са обезопасени от нежелателен достъп и сработване по предназначение по реда на чл. 91, ал. 3, и боеприпаси за огнестрелни оръжия. (4) Освен боеприпасите по ал. 2 и ал. 3, т. 1 - 4 могат да се придобиват и съхраняват допълнителни количества за: 1. учебни стрелби – до 50 броя за късоцевни огнестрелни оръжия, до 200 броя за дългоцевни огнестрелни оръжия с гладкостенна цев и до 50 броя за дългоцевни огнестрелни оръжия оръжия с нарезна цев; 2. спортносъстезателни нужди, за ловен туризъм и за промишлен лов – според доказаните потребности. (5) Извън Извън количествата боеприпаси по ал. 2, ал. 3, т. 1-3 и ал. 4 лица, получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия за ловни и спортни цели, могат да придобиват и съхраняват по реда на чл. 98, ал. 1 и 2: 2: 1. до 1000 бр. капсули и до 1000 грама барут – за снарядяване в домашни условия на боеприпаси за ловни цели; 2. капсули и барут според доказаните потребности – за снарядяване на стрелбища и в домашни условия на боеприпаси за спортни цели. (6) Снарядяването по ал. 5 се извършва само за собствени нужди и с годни за употреба, фабрично произведени технически средства.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Първо, искам да кажа това, че всеки един закон трябва да има една политика. Ясно е, че в този закон, политиката не е само да изкопираме европейската практика. Ясно е, че

оръжието се използва и прави бели с патрони, тоест с боеприпасите. Бих казал, че както контролът спрямо оръжието трябва да бъде завишен, така и контролът спрямо правенето на боеприпасите също трябва да бъде завишен. завишен. Искам да кажа за една моя позиция в продължение вече на дванадесет години. Да, аз знам, че тя не носи по никакъв начин подкрепа, рейтинг и всичко останало. Знам, че повечето хора надали ще разберат това, което искам да кажа. В края на краищата има неща, за които се надявам, поне от МВР да бъда подкрепен. Има неща, които действително и тях ще затруднят, ако се даде тази възможност в домашни условия да се пълнят боеприпаси. Няма как Министерството на вътрешните работи в домашни условия да изпълни контрол над 120 хил. ловци, ако половината от тях поискат или заявят, че ще си правят патрони в домашни условия. Няма как това да бъде контролирано! Тоест, политиката на този закон няма как да бъде спазена. Тези предложения, да, те наистина са внесени и от колеги народни представители. Но Но те не са обсъждани по този законопроект на първо четене, което е политическото гласуване. Изобщо не е коментиран точно този въпрос. И сега се появяват на второ четене. Говорим само и единствено за „домашни условия”. Аз нямам нищо напротив, когато се дава възможност, така както е и тука. Действително комисията, според мен, си е свършила добре работата, че е разделила за „домашни условия” и за „спортни клубове”. Защото в спортните клубове клубове контролът на Министерството на вътрешните работи ще бъде много по-лесен. Тогава политиката, която ще изпълнява и би трябвало да изпълнява този закон, ще бъде изпълнена. Имам конкретно предложение

Пълнят си, защото, примерно им е останал от едно време барут, капси, хартиени гилзи. Забележете! Защото тях в момента ги няма, никой не ги произвежда. В момента в домашни условия само ще създаде проблем – не само на контрола, то може да създаде проблем и за безопасността на самия изпълняващ тази операция за неговия живот, здраве, както на него, така и на околните. И патроните изобщо няма да излизат по-евтини, защото пластмасовите гилзи, които ще се закупуват, те ще имат отново еднократна употреба.

както и органите на МВР трябва да контролират използването точно на барут, на капси, на тапи и всичко останало, да не говорим за тези, които са за нарезни карабини с куршумите и всичко останало. Аз ще повторя

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Бакалов! Политика на Партия „Атака” е идеята гражданите да имат достъп лесен, достъпен, и ефективен ефективен до снабдяване с оръжие, да могат да закупуват оръжие. Тази наша позиция е и по отношение на боеприпасите. Публична тайна е, че в момента масово се снаредяват патрони от ловците. Така е правено. ние премахваме монопола на производителите на готови боеприпаси. В този смисъл е много хубаво и е голям положителен знак в закона, че се разрешава и се регламентира това нещо. Опасенията ви, че може да станат някакви злополуки или че ще се използват за користни цели, според мен са неуместни, защото количествата са до 1 кг. Освен това се спазват всички технически изисквания, които са поставени от производителя на различните видове барути. Благодаря ви. господин Анастасов. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Господин Бакалов, знаете, че доста поспорихме в комисията по този повод и по това, което Вие казахте преди малко дали МВР ще може да контролира производството в домашни условия и по-точно снаредяването в домашни условия на патрони, както за ловни, така и за спортни цели, е проблем на МВР. Това ще е негово задължение, то и досега си е било задължение. По същия начин МВР има задължение досега да контролира кой е ловец или който има право да притежава оръжие и боеприпаси, дали надвишава разрешените количества по закон. Каква е разликата при единия контрол и при другия контрол? Второ, това, че може или е възможно да станат злополуки ами, те и досега са били възможни със съхраняването на боеприпаси пак в домашни условия. Традиция е в българското общество, особено сред българските ловци, снаредяването на патрони за ловни цели в домашни условия. До 1997 г. съществува обща инструкция, която включително е подписана от МВР, от Министерството на горите тогава, ако не се лъжа, и от Националното ловно-рибарско дружество. В нея изрично са разпоредени и разрешени как става снаредяването, как се извършва то и при какви условия. Така че има такава регламентираща база и аз предполагам, че е във възможностите, както на МВР, така и на Изпълнителна агенция по горите в момента, заедно с ловно-рибарските дружества в страната, отново да се изготви една такава наредба, осъвременена, която да се ползва от ловците при снаредяването на боеприпаси в домашни условия. Благодаря. Трета реплика? Няма желаещи. За дуплика – господин Бакалов.

Проблем на МВР? Ами, господин Анастасов, много добре знаете, че МВР в момента – последните два месеца, се изпитват сериозни трудности за заплатите. Означава ли това, че в служба КОС трябва да назначим още хора, които да изпълняват тези контролни функции?

n-броя барути, които в момента хората не ги познават като качества. Това означава, че ако вие приемате този текст за „домашни условия”, изготвяйки наредбата,

Ще плащат не само за курса, но ще плащат за всеки патрон допълнително. И не е вярно това, че патроните ще им излизат много по-евтини. Няма да им излизат по простата причина, защото гилзите са еднократни, което означава, че гилза плюс капса отново трябва да се купува, защото хартиените гилзи отдавна ги няма или ако ги има, те са останали в нищожни количества, все още в някои възрастни ловци. В края на краищата нещо, с което искам и да завърша. Всеки един закон има една политика, която трябва да изповядва. Политиката е за подобряване на контролните функции. Контролните функции се извършват не само към оръжията, но и към боеприпасите. Защото добрият изстрел – тези, които разбират от тези неща много добре знаят, че 60% от изстрела е добрият боеприпас. Това е

председател, колеги! Аз искам да подкрепя тезата на колегата Бакалов. Защото това ми звучи много интересно: да се предполага, че в домашни условия човек може да произвежда по-качествени боеприпаси, отколкото фабрично направени такива. Това ми се струва... Трябва да има и някакви такива майстори, но в огромното си мнозинство това не може да бъде вярно. Даже и с оглед на личната безопасност на самите ловци, които ще си изработват и сега изработват... Това е все едно да говорим, че дайте да си прави всеки цигари, така наречените махорки, вместо да купува готовите цигари. Може ли някой да твърди, че готовата цигара не е по-качествена от това, което си навие и направи някой сам в домашни условия?

ще бъдат като вездесъщите – някакви добронамерени висши същества, да могат да тушират тези възможности, които биха се развихрили, ако това нещо се узакони. Аз мисля, че предложението на господин Бакалов е

Няма. За изказване – господин Николай Коцев. Заповядайте, господин Коцев. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Искам да се обърна към вас не като депутат, не като политик, а като обикновен човек, ловец. Пред мен се е случвало такова нещо, което не бих искал да разказвам, не бих искал да описвам, не е това мястото от невежеството и незнанието на такива хора. Може би съществуват хора, които са перфектни, обаче повярвайте ми, че това е нещо много опасно. Благодаря. Реплики? Няма. Други народни представители, които желаят

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Йордан Бакалов в ал. 5, т. 1 да отпадне изцяло,

Подлагам на гласуване чл. 6 в редакция по доклада на комисията.

14 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението.

Боеприпаси за огнестрелни оръжия по смисъла на този закон са патрони или изстрели или техните компоненти – снарядени гилзи, капсули или снаряди, които се използват в огнестрелно оръжие. (2) Боеприпаси за газови и сигнални оръжия по смисъла на този закон са съвкупност от взривни вещества и други елементи, които, изхвърлени от оръжието, предизвикват звуков, светлинен или рефлекторен ефект.

Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа единен автоматизиран регистър за дейностите по този закон. (2) Регистърът по ал. 1 представлява информационен фонд по смисъла на Закона за Министерството на вътрешните работи и съдържа: 1. данни за издадените разрешения и отказите за издаване и данни за издадените удостоверения по чл. 13, ал. 4; 2. данни за отнети разрешения и мотивите за това; 3. данните, включени в разрешенията/удостоверенията, идентифициращи лицата, на които са издадени; 4. дата и номер на разрешението, чието действие е прекратено поради прекратяване дейността на лицето; 5. данни за лицето, от което което са придобити взривни вещества, огнестрелни оръжия, боеприпаси за тях и пиротехнически изделия, включени в разрешенията; 6. идентификационни данни на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, идентификационни данни на взривните вещества и категорията на пиротехническите изделия, включени в издадените разрешения, както и данни за вида, марката, калибъра и серийния номер на пневматичните и на газовите и сигнални оръжия; 7. данни за количествата взривни вещества и пиротехнически изделия и за броя огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, включени в издадените разрешения; данни за издадените европейски паспорти за огнестрелните оръжия и документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели и на огнестрелни оръжия и боеприпаси в рамките на Европейския съюз; 9. данни за бракувани и унищожени взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси; данни за оръжия и боеприпаси - обект на утилизация; 10. данни за извършените административни нарушения, наложените за тях наказания и/или принудителни административни мерки по този закон. (3) Министерството на вътрешните работи предоставя информацията от регистъра по ал. 1 на компетентните органи на другите държави членки и на Европейската комисия. (4) Данните по ал. 2 се съхраняват за срок 20 години след датата на вписването им в регистъра.” изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 13, съгласно доклада.

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията по чл. 12 съгласно доклада.

Производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, които са получили разрешение за производство, издадено от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) Разрешение за производство се изисква и в случаите, когато изделията по ал. 1 са предназначени само за износ. (3) Разрешението за производство по ал. 1 може да включва едновременно или поотделно една от следните дейности: пълно или частично производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, търговия, ремонтни дейности, видоизменяне и утилизация на оръжия и боеприпаси и отдаване под наем на оръжия и боеприпаси за целите по чл. 6, ал. 3, т. 4. (4) Юридически

цел изследване, разработване или изпитване след получаване на удостоверение за производство, издадено от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (5) Не се изисква разрешение за производство в случаите на чл. 6, ал. 5.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 13, съгласно доклада.

Предложение на Христо Бисеров. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 14: “Чл. 14. (1) Лицата, които искат да произвеждат взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, трябва да разполагат със: 1. обекти за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и/или пиротехнически изделия, собствени или наети, отговарящи на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и/или пиротехнически изделия и на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройство на територията и/или; 2. обекти за производство и съхранение на оръжия, собствени или наети, които отговарят на изискванията за физическа защита на строежите, съгласно Закона за устройство на територията и/или; 3. собствени или наети мобилни производствени установки (транспортни инсталации) за взривни вещества, проектирани и предназначени за директно зареждане и производство в сондаж, притежаващи сертификат за съответствие, удостоверяващ годността им; 4. квалифициран персонал в зависимост от спецификата на произвежданите изделия; 5. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност при работа с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия; 6. служител по сигурността, който изготвя планове за сигурност на взривни вещества, вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси и на системи за управлението им; 7. специалисти, които водят отчетност на движението на произведените изделия. (2) Изискванията към квалификацията на лицата по ал. 1, т. 4-7 се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на образованието, младежта и науката. (3) Обектите за производство и съхранение на лицата по чл. 13,

чл. 15 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15: „Чл. 15. (1) Обектите Обектите за производство на взривни вещества за граждански цели на територията на Република България трябва да притежават собствен буквено-цифров код, който се издава от директора на ГДОП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице. (2) Органът по ал. 1 предоставя буквено-цифровия код, когато производственият обект е разположен на територията на трета държава и лицето е получило разрешение за производство по реда на тази глава. (3) Органът по ал. 1 предоставя буквено-цифровия код, когато производственият обект е разположен на територията на трета държава,

народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. „Чл. 16. Лицето по чл. 15, ал. 3 подава до директора на ГДОП на МВР заявление по образец за получаване на буквено-цифровия код, придружено с копие от разрешението за производство, издадено от съответния компетентен орган на третата държава, или аналогичен документ, удостоверяващ, че производството се осъществява в съответствие с изискванията за производство съгласно законодателството на третата държава, и документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.” изказвания, колеги? Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за чл. 16, съгласно доклада.

„Диплома за подходяща квалификация на ръководителите на производство и документ за придобита специалност за персонала по чл. 14, ал. 1, т. 2-5” 2. В текста на чл. 17 ал. 4 да се добави думата „съхранение” и текстът да стане: „Когато лицето по ал. 1 иска да извършва съхранение и търговия с произведените от него”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Христо Бисеров.

представител Спас Панчев. Комисията подкрепя предложението по т. 1, а по т. 2 е оттеглено. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 17: “Чл. 17. (1) За получаване на разрешение за производство лицата по чл. 13, ал. 1 подават до директора на ГДОП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи: 1. Единен идентификационен код (ЕИК), когато лицата са регистрирани по реда на Търговския закон, или копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език; 2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията и/или сертификат за съответствие, съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3; 3. документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите; 4. паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия; 5. списък на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, които ще се произвеждат, като се посочват стандартизационните документи и технологиите за производството им; 6. разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия; 7. списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта; 8. оценка за въздействието върху околната среда при производството на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия в предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи; 9. диплома за завършено висше образование висше образование на ръководителите на производство и документ за придобита специалност за персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4-7, свидетелство за съдимост и копие от трудовите договори на персонала; 10. копие от договора с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна когато охраната на производствените обекти ще се осъществява от служители на лицето по чл. 13, ал. 1, се представя копие от удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност; 11. свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1, удостоверяващо, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 12. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. по чл. 13, ал. 1 няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 13. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава,

и представя копие от договора, а в случаите, когато обектът е разположен извън територията на Република България, лицето представя допълнително и разрешение за производство, издадено от компетентния орган на съответната държава. (3) Лицето, което кандидатства за издаване на разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, подава до директора на ГДОП на МВР, освен документацията по ал. 1, и заявление по образец за получаване на кода

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.

не подкрепя. Гласували 69 народни представители: за 5, против 55, въздържали се 9. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване текста на комисията със съответната редакция по чл. 17 съгласно доклада.

представител Спас Панчев. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 18: „Чл. 18. За получаване на удостоверение за производство лицата по чл. 13, ал. 4 подават до директора на ГДОП на МВР заявление по образец, придружено от следните документи: 1. удостоверение за вписване в съответния регистър по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, съответно копие от акта за създаването; 2. разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества по чл. 14, ал. 1, т. 3; 3. списък на видовете взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, които ще се разработват и количествата, които ще се произведат с цел

боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство.” ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на комисията със съответната редакция за чл. 18 съгласно доклада.

При постъпване на заявлението и документацията по чл. 17 междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на вътрешните работи, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение. (2) Комисията по ал. 1 се състои от експерти - представители на: Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Дирекцията за национален строителен контрол, Дирекцията за национален строителен контрол, Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор и Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”. Условията и редът за работа на комисията се определят с правила, утвърдени със заповед на министъра на вътрешните работи. (3) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон комисията по ал. 1 уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече. (4) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 3, производството по издаване на разрешението се прекратява. (5) Директорът на ГДОП на МВР

Заповядайте, господин Чукарски – изказване. Уважаеми господин председател, колеги! В никакъв случай не бих искал да се приеме това, което ще кажа, като изказване. Това, което прочете колегата Ципов, беше правилно. Просто в текста който е раздаден за второ четене, е съкратена Държавна агенция „Национална сигурност”, а не е съкратена Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. В този смисъл предлагам двете да бъдат изписани по един начин – или ДАНС да бъде изписана с

с абревиатура ДАНС. Гласували 66 народни представители: за 64, против няма, въздържали се 2. Предложението е прието. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за текста на чл. 19

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 20: “Чл. 20. (1) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 18 ГДОП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на удостоверение и извършва проверка на място. (2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДОП на МВР уведомява писмено заявителя дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече. (3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на удостоверението се прекратява. (4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за производство или мотивирано отказва издаването му в едномесечен

Предложение на Димо Гяуров: В чл. 21, след ал. 4 се въвежда нова алинея, която гласи: „Издадените разрешения за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, преди влизането в сила на този закон и валидни след влизането му в сила, също се считат за безсрочни по ал. 1”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Христо Бисеров – комисията подкрепя предложението. Предложение на Спас Панчев – предложението е оттеглено. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков – комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 21: „Чл. 21. Разрешенията за производство на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия са безсрочни. (2) Удостоверенията за производство на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия са валидни за срок пет години. (3) Издадените разрешения и удостоверения за производство важат само за

Няма изказвания. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димо Гяуров, което комисията не подкрепя.

групата народни представители, внесли предложението заедно с Николай Петков, оттеглям предложението, господин председател. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 22: „Чл. 22. Лицата по чл. 13, ал. 4 не могат да извършват търговия със и/или отдаване под наем на произведените от тях образци на взривни вещества, на оръжия, на боеприпаси и на пиротехнически изделия, както и ремонтни дейности, видоизменяне и утилизация на оръжия и боеприпаси.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на комисията, в съответната редакция за чл. 20, съгласно доклада.

преустройство на обектите за производство и съхранение и/или промяна на мобилна производствена установка за взривни вещества по чл. 14, ал. промяна на персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4; 3. промяна на търговската регистрация; 4. промяна на вида на взривните вещества, на оръжията, на боеприпасите и на пиротехническите изделия, които произвежда; 5. изтичане срока на договора по чл. 17, ал. 2. (2) В случаите по ал. 1 лицето получило разрешение за производство, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея и документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12. 12. (3) Оценяването на документацията по ал. 2 и проверката на място на обектите за производство и съхранение, когато е необходимо, се извършват по реда на чл. 19, ал. 1 – 4. (4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за производство.”

27 има предложение на Николай Петков и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 27: „Чл. 27. Лицата, получили разрешение за производство на боеприпаси за оръжие, за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия подава до директора на ГДОП на МВР заявление по образец, придружено от документацията по чл. 17, ал. 1, с изключение на тази по т. 1, 11 - 14. (2) Когато тази по т. 1, 11 - 14. (2) Когато е налице промяна в документацията по ал. 1, лицето подава до директора на ГДОП на МВР и документите, свързани с промяната. (3) Оценяването на документацията и проверката на място се извършват по реда на чл. 19, ал. 1 – 4. (4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията

Уважаеми господин председателстващ, дами и господа народни представители! Във връзка с програмата за работата на Народното събрание, която имаме към момента като законопроекти и проекти за решения, чието приемане е наложително до края на настоящата сесия, предлагам във вторник, 27 юли 2010 г., да имаме извънредно пленарно заседание при следния дневен ред: ред: 1. Второ четене на Законопроекта за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия – продължение от текстовете, които ще останат от днешното пленарно заседание. заседание. 2. Второ четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 3. Стратегия за създаване на Българска агенция по безопасност на храните и Център за оценка на риска. Законопроект за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България. България. 5. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Република България и Френската република, представлявана от Междуведомствената делегация за градовете в качеството й на управляващ орган и Касата за влогове и депозити - сертифициращ орган, относно изпълнението на Оперативна програма УРБАКТ

Министерството на публичните финанси на Румъния, действащо като Сертифициращ орган, и Одитния орган (асоцииран към румънската Сметна палата), действащ като Одитен орган, относно изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013, подписан на 26 февруари 2010 г. в София. г. в София. 7. Законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство между държавите - членки на Европейския съюз, участнички в програмата, и Националната агенция за развитие на Република в качеството на Управляващ орган, Министерството на финансите на Република Унгария - Кабинета на Националния ръководител в качеството на Сертифициращ орган, и Сметната палата на Република Унгария в качеството на Одитен орган за изпълнение на Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007-2013 г., подписан на 19 март 2010 г. в София. 8. Законопроект за ратифициране на изменението на чл. 20, ал. 1 от Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. жените. 9. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие. 10. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати. На основание чл. 38, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с чл. 73 от Конституцията на Република България правя предложение за извънредно заседание във вторник, 27

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги народни представители, моето процедурно предложение не е обратно, по-скоро е коригиращо. Ние, представителите на Коалиция за България, прекрасно разбираме, че предстои достатъчна по обем работа. Точките в дневния ред за вторник са прекалено дълги и прекалено много, за да може само в рамките на тези пет-шест часа да бъдат обсъдени. Затова нашето предложение е работният ден да започне от обяд от 12,00 ч., с оглед на това да бъде продължено времето и да бъде изчерпан дневният ред, който предложи председателката госпожа Цачева. Благодаря ви. Подлагам на гласуване процедурното предложение за извънредно заседание във вторник, 27 юли 2010 г., от 9,00 ч. при съответно докладвания дневен ред. Гласували

Лицата, получили разрешение за производство на огнестрелни оръжия, нанасят уникална маркировка, която включва: името на производителя, държавата или адреса на производствения обект/производствените обекти, серийния номер и годината на производство или цифровия или буквено-цифровия код, позволяващ да се идентифицира държавата на производство. (2) Маркировката по ал. 1 се нанася върху основен компонент на огнестрелното оръжие, унищожаването на който би направило огнестрелното оръжие неизползваемо. (3) Лицата, получили разрешение за производство на неогнестрелни оръжия, нанасят върху основен компонент на оръжието модел, калибър, сериен номер и година на производство.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме чл. 26.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 28: „Чл. 28. (1) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели и на пиротехнически изделия, нанасят „СЕ” маркировка за съответствие върху произведените от тях

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 31: „Чл. 31. (1) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, с изключение на взривни вещества за граждански цели, водят регистър с цел проследяване, който съдържа: 1. произведени количества взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия и дата на производство; 2. идентификационни данни на произведените от тях изделия; 3. име и адрес на лицето, от което са получени части за оръжията или основни компоненти - когато лицето, получило разрешение за производство, само сглобява или видоизменя; 4. име и адрес на лицето, на което са доставени взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия, боеприпаси или части за оръжия и основни компоненти; 5. име и адрес на управление на културната организация по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, на която е отдадено оръжие под наем, и за какъв срок; 6. получени и доставени количества взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия. (2) Лицата Лицата по ал. 1 в срок от 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР копие от регистъра за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител. (3) Регистърът се съхранява от лицата по ал. 1 за срок 10 години от датата на производство на взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия и се предоставя при поискване

следната редакция на чл. 33: „Чл. 33. (1) Лицата, получили разрешение за производство на взривни вещества за граждански цели, са длъжни да създадат и поддържат система за събиране и съхранение на данни за целия жизнен цикъл на взривните вещества. (2) Системата по ал. 1 трябва да позволява проследяване на движението на взривните вещества, така че всички лица, извършващи дейности с тях, да могат да бъдат идентифицирани по всяко време. (3) Лицата по ал. 1 в срок от 10 работни дни след приключване на всяко тримесечие представят на директора на ГДОП на МВР данните от системата по ал. 1 за изтеклото тримесечие на хартиен или електронен носител. (4) Данните по ал. 1, включително данните от уникалната идентификация, се съхраняват от лицето, получило разрешение за производство, за период 10 години след предоставянето на взривните вещества на лица, получили разрешение за извършване на дейности с тях, или до края на жизнения им цикъл, когато има информация за това, и се предоставят при поискване на органите на

Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване чл. 33, съгласно доклада на комисията.

Режим на гласуване.

представител Христо Бисеров – в чл. 35 ал. 4 придобива следната редакция: „В складовете и/или търговските обекти, намиращи се в урбанизирани територии, се разрешава съхраняването в стандартни опаковки (кашон (кашон или кутия) на боеприпаси за всеки калибър нарезни огнестрелни оръжия, както и за всеки калибър и размер на сачмите за ловните гладкоцевни пушки в количества не по-големи от 100 кг, изчислени като барутно съдържание на боеприпаси. Освен количествата боеприпаси по ал. 1 се разрешава съхраняването до 10 кг барут и до 10 кг пиротехнически изделия, изчислени

Търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци на територията на държава членка, след получаване на разрешение за търговия, издадено от директора на ГДОП на МВР

(3) Складовете за съхранение на взривни вещества и търговските обекти и/или складове за съхранение на боеприпаси и пиротехнически изделия трябва да отговарят на техническите правила и норми за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхранение на взривни вещества, боеприпаси и пиротехнически изделия съгласно Закона за устройство на територията. (4) Обектите по ал. 2 трябва да отговарят на изискванията за физическа защита на строежите съгласно Закона за устройството на територията.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

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 36: „Чл. 36. (1) За получаване на разрешение за търговия с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия лицата по чл. 35, ал. 1 трябва да разполагат със: 1. ръководител на склада за съхранение и/или на обекта за търговия; 2. служители, които осъществяват контрол за спазване на правилата за безопасност на труда при работа с взривни вещества,

Няма. Гласуваме чл. 36 по предложение на комисията.

подкрепя предложението по т. 1 и го подкрепя по т. 2. Предложение на Спас Панчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39:

свидетелство за съдимост, удостоверяващо че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, копие от трудов договор и диплома за придобита квалификация съгласно изискванията на чл. 36, ал. 2 на всяко от лицата; 4. копие от договор с лице, получило лиценз да извършва охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност; когато охраната на търговските обекти и/или складовете ще се осъществява от служители на лицето по чл. 35, ал. 1, се представя копие от удостоверение за регистрация, издадено по реда на Закона за частната охранителна дейност; 5. свидетелство за съдимост или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава на управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. удостоверяващо че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; 6. официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1 няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер; 7. медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 35, ал. 1 не страдат от психически разстройства; 8. декларация от управителя/управителите

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! На основание чл. 73, ал. 1 от нашия правилник, предлагам срокът за внасяне на предложения между първо и второ четене

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване срока между първо и второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.

Предложение на Христо Бисеров: „В чл. 38, ал. 5 „двумесечен” се заменя с „едномесечен”.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 38: “Чл. 38. (1) При постъпване на заявлението и документацията по чл. 37 ГДОП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на складовете и/или търговските обекти. (2) При При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон ГДОП на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им, в който срокът по ал. 4 спира да тече. тече. (3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява. (4) Директорът на ГДОП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в двумесечен срок от подаване на заявлението. (5) Отказът по ал.

Предложение на Спас Панчев. Комисията подкрепя предложението. Предложение на Лаков, Владимиров и Стоичков. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 39: „Чл. 39. Разрешенията за търговия се издават за срок 5 години. (2) Издадените разрешения за търговия важат само за посочените в тях видове взривни вещества, пиротехнически изделия, оръжия и боеприпаси, и могат да се използват само от лицата, на чието име са издадени.”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

КРАСИМИР ЦИПОВ: Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 40. След оттеглянето на предложението на народните представители, подлагам на гласуване чл. 40 по вносител и комисия.